Gospodin Marko Pavić Klub zastupnika HDZ-a završno. Izvolite.

da se konzultiram trenutak sa gđo. tajnicom dvije, zapravo dva prijedloga: A) Prijedlog odluke o razrješenju člana Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj i A) Prijedlog Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 89 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i raspravu je proveo matični Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. S nama je državni tajnik u ministarstvu, Ministarstvu znanosti i obrazovanja i visokog školstva, g. Nikola Mrvac, izvolite. A da, možete dolje, da, izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj neovisno je stručno tijelo zaduženo za predlaganje i poticanje mjera za unaprjeđenje visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti te tehnološkog razvoja. Nacionalno vijeće sastoji se od 15 članova od kojih su su 4 znanstvena savjetnika ili znanstvena savjetnika u trajnom izboru, 7 redovitih profesora ili redovitih profesora u trajnom izboru od kojih je najmanje 1 iz umjetničkog područja, 2 profesora stručnog studija ili profesora stručnog studija u trajnom zvanju te dvije osoba iz područja poduzetništva. U radu nacionalnog vijeća sudjeluje jedan predstavnik reprezentativnih sindikata u djelasnosti znanstvenosti i visokog obrazovanja bez prava odlučivanja. Član nacionalnog vijeća ne može biti državni dužnosnik, čelnika tijela državne uprave, čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samoupravne, čelnik visokog učilišta ili znanstvenog instituta niti osnivač ili čelnik osnivača visokog učilišta ili znanstvenog instituta. Članove nacionalnog vijeća imenuje HS, vodeći računa o razmjernoj zastupljenosti znanstvenih područja i umjetničkog područja. Kandidate za članove nacionalnog vijeća utvrđuje Vlada RH na temelju javnog poziva za predlaganje kandidata za članove nacionalnog vijeća koje raspisuje ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i mladih objavilo je 26. listopada 2022. g. javni poziv za predlaganje kandidata za članove nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj. Vlada RH je na sjednici održanoj 19. svibnja 2023. g. utvrdila listu kandidata za članove nacionalnog vijeća na kojoj se nalazi 19 kandidata za članove nacionalnog vijeća iz reda znanstvenih savjetnika ili znanstvenih savjetnika u trajnom izboru, 67 kandidata za članove nacionalnog vijeća iz redova redovitih profesora ili redovitih profesora u trajnom izboru, 2 kandidata za članove nacionalnog vijeća iz redova profesora stručnog studija ili profesora stručnog studija u trajnom izboru te 4 kandidata za članove nacionalnog vijeća iz redova poduzetništva. HS na sjednici održanoj 14. srpnja 2023. g. na prijedlog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu donio je odluku o imenovanju članova nacionalnog vijeća temeljem koje se iz redova redovitih profesora ili redovitih profesora u trajnom zvanju su imenovani: profesor Hrvoje Buljan, profesor Borka Jandrijević, profesor Goran Končar, profesor Milan Oršanić, profesor Alen Stojanović, profesor Nebojša Stojčić se ne razumije./... je propisano da član nacionalnog vijeća može biti razriješen prije isteka vremena na koje je izabran ako stupi na dužnost čelnika visokog učilišta. Zahtjev za razrješenje člana nacionalnog vijeća ovlašteni su podnijeti Vladi RH predsjednik nacionalnog vijeća ili najmanje 3 člana nacionalnog vijeća. Predsjednik nacionalnog vijeća profesor Hrvoje Buljan proslijedio je Vladi Republike zahtjev za razrješenje profesora dr. sc. Nebojše Stojčića. Naime, profesor Nebojša Stojčić je 1. listopada 2024. g. stupio na dužnost rektora Sveučilišta u Dubrovniku pa sukladno zakonu ne može više biti više član nacionalnog vijeća. Također, 31. listopada 2023. g. preminuo je istaknuti profesor, dr. sc. Alana Šustić, stoga ovim putem predlažemo donošenje odluke o razrješenju člana nacionalnog vijeća profesora dr. sc. Nebojše Stojčića na temelju zahtjeva za razrješenjem kojeg je podnio predsjednik nacionalnog vijeća, a sukladno odredbama zakona. Nadalje, zakonom je propisano da u slučaju razrješenja člana nacionalnog vijeća, HS na prijedlog Vlade RH imenuje novog člana do isteka mandata .../Govornik Vlada RH predlaže imenovanje profesora dr. sc. Pere Raosa za člana nacionalnog vijeća umjesto profesora dr. sc. Nebojše Stojčića. S obzirom na to da u nacionalnom vijeću iz redova redovitih profesora ili redovitih profesora u trajnom izboru nema predstavnika znanstvenog područja tehničkih znanosti, a .../Govornik se ne razumije./... dva iz članova iz znanstvenog područja društvenih znanosti. Predlažemo kandidata iz znanstvenog područja tehničkih znanosti umjesto profesora dr. sc. Alana Šustića predlažemo imenovanje profesorice dr. sc. Mirjane Kujundžić Tiljak iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva. Profesor dr. sc. Pero Raos je redoviti profesor u trajnom izboru zaposlen na Strojarskom fakultetu Sveučilišta u Slavonskom Brodu, glavni je istraživač ili voditelj brojnih znanstvenih projekata, autor je i koautor nekoliko knjiga i sveučilišnih udžbenika te više od 150 znanstvenih i stručnih radova, član je brojnih domaćih i međunarodnih tijela i društava te ističemo da je član Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj HAZU, profesor Raos također profesor Raos također dobitnik je brojnih nagrada i glavni je urednik Znanstveno stručnog časopisa „Tehnički vjesnik“. Prof.dr.sc. Mirjana Kujundžić Tiljak je redovita profesorica u trajnom izboru zaposlena na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, vodila je i sudjelovala u još deset znanstvenih projekata te je aktivno sudjelovala u organizaciji većeg broja znanstvenih skupova kao član ili predsjednik organizacijskih ili znanstvenih odbora. Održala je znatan broj pozvanih predavanja te je objavila 125 znanstvenih i stručnih radova od čega su 52 znanstvena radova u časopisima zastupljenim u bazama Web of Science, Scopus i Medline. Profesorica Kujunžić Tiljak značajno je unaprijedila nastavni proces modernizacijom nastave, medicinske statistike i uvođenjem informatičke tehnologije. Hvala vam lijepa.

Poštovani g. Mrvac. Imam jedno pitanje za vas pomalo neobično da ocijenite stvari u našem malom kozmosu. Hrvatski sabor je cijeli dan proveo u raspravi o 13 međunarodnih vojnih misija od kojih 12 će proći što svi znamo, jedna neće što također svi znamo, a vi ovdje predstavljate temu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnologiju. Da li smatrate to primjerenim poretkom stvari u ovom našem malom kozmosu? Hvala. izvolite. **Mrvac, Nikola** Pa gledajte, stvari moraju ići dalje, prema tome bez obzira što imamo i tema i tema je na kraju krajeva dnevnog reda. Dakle, ovdje cijeli dan čekamo da bismo izrekli ovih par rečenica, dakle to je tema dnevnog reda i ne vidim razloga zašto bi to sad bilo neprimjerno. replika. **Lugarić, Marija (SDP)** Ja g. državni tajniče koristim ovaj poslovnički institut replike kako se ne bih javljala za pojedinačnu raspravu i da skratim nam svima život i vrijeme. Ja bih se složila s intencijom kolege Račana da se radi o daleko važnijoj temi od one o kojoj smo raspravljali jutros. Ali dobro. Ali vas želim pitati sljedeće, ovo nacionalno vijeće je imenovano 14. srpnja 2023.g., a po zakonu najmanje jednom godišnje mora podnositi izvješće o svom radu HS-u. Taj rok Taj rok od godinu dana je već prošao i prošlo je već ono pristojno vrijeme tolerancije na taj rok, pa me zanima, obzirom da sada ministarstvo radi administrativne poslove za nacionalno vijeće, kada ćemo dobiti to izvješće jer ponavljam iako je zadnjim izmjenama zakona nacionalno vijeće izgubilo status kao najviše … tijelo u ovom području, svejedno smo uspjeli na neki način spasiti i sačuvati da o njemu, njegovom izvješću raspravlja HS ne bismo li baš kako bi rekao kolega Račan u ovom našem malom mikrokozmosu uveli i malo ovih drugih,

više je desetaka puta, možda sto puta provedena da kod četvrte povrede poslovnika, bez obzira što su to različite točke ako ona nije povreda poslovnika ne, prava nego zlouporaba što ja ne prejudiciram onda slijedi udaljavanje. Ja ne bih ja stvarno ne bih htio to vama napraviti.

Dakle, ja nisam uopće stavljao pod upitnim da li vi trebate bit na dnevnom redu i raspravljati o ovoj točki, ja sam vas pitao da li smatrate primjerenim da ste došli na dnevni red navečer poslije 20 sati, s obzirom da je nacionalno vijeće po meni izuzetno bitna teme i u tom smislu niste odgovorili na moje pitanje jer me niste razumjeli. Ja prihvaćam kaznu ako trebam dobiti, samo sam htio to reći. **Radin, je četvrta povreda poslovnika, neću reći da bih htio bit na vašem mjestu i ja ić kući, ali vi imate tu sreću pa vi idete kući. Gospodin sada odgovor na repliku, izvolite. Ma evo dakle ako mogu odgovorit kao što sam rekao i na odboru, izvještaj je usvojen na zadnjoj sjednici nacionalnog vijeća i uskoro će vam biti dostavljene. Ima nekoga od odbora koji u 8 i 22 minute želi govoriti? Ne, dobro hvala lijepa. Je ima? hvala, hvala. Ovaj otvaram raspravu i najprije po klubovima, g. Željko Jovanović SDP. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, g. Meštrić, kolegice i kolege. Evo da vidite da i klub SDP-a može biti konstruktivan i da je naš cilj zapravo konstruktivna rasprava u ovom HS-u. Ja ću Ja ću odmah na početku reći ad mi podržavamo predložene izmjene i imenovanje novih članova dr.sc. Pere Raosa i dr.sc. Mirjane Kujundžić. Načelno ipak želim reći vrlo kratko nekoliko rečenica koje smatram bitnim. Obzirom da jedan od ključnih ciljeva za budućnost RH je sigurno i unapređenje međunarodne konkurentnosti znanstvenog sustava u RH i stvaranje i stvaranje novog znanja i inovacija u korist ne samo Hrvatske nego i čitave svjetske zajednice. Zbog toga je rad nacionalnog vijeća vrlo bitan i zakon mu je dao zapravo naglasak na stratešku savjetodavnu i potpornu ulogu za visoko obrazovanje, za znanost, za tehnološki razvoj i da brine o razvoju i kvalitete cjelokupnog sustava visokog obrazovanja, znanstvene djelatnosti i tehnološkog razvoja u RH. Dakle Dakle 13 zadataka ima nacionalno vijeće. Čuli smo da je potrebno godišnje izvješće, ja se nadam da će što prije doći kako bismo mogli raspraviti to .../nerazumljivo/... obzirom i na ono što je izjavljivao predsjednik Hrvoje Buljan kao jedno od najvažnijih tema naznačio je potrebu da se rasprave programski ugovori, nesrazmjer kvota upisanih studija, kao da i, i da kaže što je nacionalno vijeće učinilo u jednom dijelu svoje nadležnosti kao je potpuno nova, s kojom se ja inače ne slažem i smatram da je učinjena pogreška kada je ukinuto jedno vijeće koje je raspravljalo o etici, koje je bilo saborsko tijelo, ali je nacionalno vijeće postalo nadležno za donošenje minimalnih etičkih standarda i kriterija za izbor na znanstvena zvanja i nadam se da ćemo u tom izvješću vidjeti što je učinilo i po tom pitanju. I na samom kraju, druga načelna primjedba, dakle naravno da nacionalno vijeće jer je nacionalno treba zastupati što je moguće više znanstvenih područja, međutim, također, mislim da mora, kad je nacionalno, zastupati i cijelu Hrvatsku. Dakle mi u ovom trenutku u nacionalnom vijeću nemamo niti jednog predstavnika sveučilišta, npr. u Rijeci, Sveučilišta u Puli i stoga apeliram na ministarstvo da u izboru koje će biti druge polovice članova koji su birani na dvije godine, a kako sam dobio informaciju od ministra, do 14. siječnja 2025. g. biti će raspisan natječaj za izbor tih drugih preostalih članova, da se vodi računa da i Sveučilište u Rijeci i Sveučilište u Puli budu uključeni u rad ovog nacionalnog vijeća jer kažem, nemam ništa protiv niti jednog predloženog i ovoj promjeni bilo je kandidata iz tehničkih znanosti sa Sveučilišta u Rijeci koji su mogli biti dio ovog Nacionalnog vijeća jednako kvalitetno, ne sumnjam kao što će biti i dr. Raos. Hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Hvala i vama. Ako mogu podržati ovo sa Pulom i Rijekom, ja bih podržao. Sada je na redu g. Nino Raspudić kojeg nema, ne, nije se ukazao i on gubi pravo na govor. Gđa Vesna Bedeković, Klub zastupnika HDZ-a. Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče HS-a, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Naravno Klub zastupnika HDZ-a će podržati prijedloge obe ove odluke, dakle i odluke o razrješenju člana Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj i odluke o imenovanju dijela članova istog nacionalnog vijeća. Podsjetit ću da je odluka odluka o imenovanju članova Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj donesena u HS-u 14. srpnja 2023. g., u međuvremenu, evo, imali smo, ukazala se potreba za razrješenjem jednog člana i za imenovanjem dvoje novih članova nacionalnog vijeća, a odredbom čl. 89 st. 1 toč. 2 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, član nacionalnog vijeća može biti razriješen prije isteka vremena na koje je izabran ako stupi na dužnost koja priječi rad u nacionalnom vijeću, što je slučaj kod dakle ovog, ove prve situacije, dakle odluke o razrješenju, I st. 2 istog članka propisano je da su zahtjev za razrješenjem člana nacionalnog vijeća ovlašteni su podnijeti Vladi RH predsjednik nacionalnog vijeća ili najmanje 3 člana nacionalnog vijeća, a ako Vlada RH ocijeni osnovanim, onda HS-u predlaže razrješenje člana nacionalnog vijeća i evo, kao što sam rekla, u slučaju razrješenja člana nacionalnog vijeća, dakle HS na prijedlog Vlade Republike imenuje novog člana na vrijeme do isteka mandata razriješenog člana sukladno odredbi st. 3 istog članka. E sad, kao što je već rečeno i u uvodu, mislim da je državni tajnik o tome govorio kako je profesor dr. Nebojša Stojčić član nacionalnog vijeća iz redova redovitih profesora ili redovitih profesora ili redovitih profesora u trajnom zvanju, 1. listopada ove godine stupio na dužnost koja priječi rad u nacionalnom vijeću, odnosno stupio je na dužnost rektora Sveučilišta u Dubrovniku, Vlada RH je na sjednici održanoj 3. listopada ove godine na prijedlog predsjednika nacionalnog vijeća utvrdila Prijedlog odluke o razrješenju člana nacionalnog vijeća s danom 30. rujna ove godine. Jednako tako, profesor dr. Alan Šustić, član nacionalnog vijeća iz redova redovitih profesora i profesora ili profesora u trajnom zvanju nažalost preminuo dana 31. listopada ove godine uz poštovanje .../nerazumljivo/... pokojnom profesoru Šustiću i sućut njegovoj obitelji, Vlada RH je onda na istoj sjednici utvrdila naime, Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova nacionalnog vijeća kojim se predlaže da se profesor dr. Pero Raus imenuje, Raos, imenuje do isteka mandata razriješenog člana profesora dr. Nebojše Stojčića, a da se dr., dr. sc., profesorica dr. Mirjana Kujundžić Tiljak imenuje do isteka mandata preminulog člana profesora dr. Alana Šustića. Na temelju, evo, ovog provedenog cjelokupnog postupka koji sam opisala, u HS je dakle Vlada RH dostavila Prijedlog odluke o razrješenju člana Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj kojom se prof.dr. Nebojša Stojčić razrješuje dužnosti člana vijeća danom 30. rujna 2024.. I ovaj drugi dio, drugi prijedlog je prijedlog o imenovanju dijela članova nacionalnog vijeća kojim se onda imenuje i prof.dr. Mirjana Mirjana Kujundžić Tiljak i to do isteka mandata člana nacionalnog vijeća koji je preminuo. S obzirom da je poštovani državni tajnik pročitao i vrlo detaljno obrazložio životopise oboje predloženih kandidata i prof.dr. Mirjane Kujundžić Tiljak i prof.dr. prof.dr. Pere Raosa ja neću sada detaljno čitati ponovno njihove životopise, ali ću svakako zaključiti i naglasiti da se radi o dvoje recentnih znanstvenika, dvoje sveučilišnih profesora i dvoje dvoje predstavnika akademske zajednice koji će svakako doprinijeti radu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki tehnološki razvoj. Jednako tako želim naglasiti da zaista sa zanimanjem očekujemo izvješće o radu Nacionalnog vijeća za obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj na sjednici saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, a evo kod novog izbora dakle novih članova slažem se s tim da je potrebno sukladno i zakonu voditi računa prije svega o zastupljenosti svih ravnomjerno zastupljenosti svih znanstvenih područja, naravno ovisno o sastavu i broju kandidata koji se budu javljali na sljedećem izboru. I svakako bit će potrebno i potrebno je uvijek voditi računa o regionalnoj zastupljenosti o kandidatima koji dolaze iz svih naših svih naših sveučilišta i visokoškolskih institucija na području RH i drugih institucija koje sukladno zakonu predlažu članove nacionalnog vijeća. Još jednom moram moram naglasiti, iako ovdje govorim u ime Kluba zastupnika HDZ-a, ali samo jednu rečenicu i kao predsjednica saborskog odbora, moram naglasiti naglasiti da je ova odluka na saborskom odboru izglasana jednoglasno i mene kao predsjednicu odbora to osobito raduje. Ja vjerujem da će takav rezultat glasovanja biti i na u petak kad budemo o ovoj točci dnevnog reda glasovali i naravno čestitam prof.dr. Mirjani Kujundžić Tiljak i prof.dr. Peri Raosu na preuzimanju evo ove važne funkcije i važne uloge kao članova Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj kao izuzetno važnog tijela u RH. Zahvaljujem. Hvala i vama. Gospodin Željko Jovanović sad ima svoju osobnu raspravu. **Jovanović, Željko (SDP)** Osobno. Hvala predsjedavajući. Ja sam se javio pojedinačno jer želim reći dvije stvari, a jedna je baš osobna kao što ste i rekli. Prvo, zamolio bi državnog tajnika i g. Meštrića da što prije učine vidljivijom web stranicu nacionalnog vijeća jer je to važno. Sad kad se ode na Internet dođe se na staru stanicu koju je još vodila Agencija za znanost i visoko obrazovanje i to ne izgleda baš reprezentativno. Može se naći na stranicama ministarstva, ali to nije dovoljno, dakle mora biti puno bolje i jedna institucija kao što je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih treba biti u stanju učiniti tu web stranicu puno atraktivnijom, zanimljivijom i da svi koji traže vidljivijom, svi koji traže informacije da je mogu naći na jednostavniji način. Drugo, obzirom da dolazim iz Rijeke ipak moram reći nekoliko rečenica povodom ove nažalost tužne izmjene koja se dogodila obzirom da je uskoro godišnjica smrti prof.dr. Alena Šustića koji bi sigurno dao ogroman doprinos radu nacionalnog vijeća da je mogao odraditi taj mandat do kraja. Naime, radi se o čovjeku koji je dao ogroman doprinos razvoju riječke medicine, Riječkog sveučilišta, bio u dva mandata dekan Medicinskog fakulteta u dva mandata dekan Zdravstvenih studija, začetnik brojnih inovativnih procesa u području anesteziologije i čovjek sa vizijom. Čovjek koji je zapravo pokrenuo prvi ne liječnički fakultet, Fakultet zdravstvenih studija u Hrvatskoj i dao neizmjeran doprinos razvoju znanstvenih grana sestrinstva, fizioterapije i primaljstva. Tako da evo ovom prilikom morao sam to reći jer smatram da je to zaslužio obzirom na sve što je učinio u svom životnom vijeku od … je rođen '65.g.. (Nezavisni)** Hvala i vama. Gospodin Marko Pavić Klub zastupnika HDZ-a završno. (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Sabora, državni tajniče, ravnatelju uprave. Pa evo drago mi je da u ime kluba HDZ-a mogu finalno dati potporu ovoj točci, ali isto tako veseli me suglasje koje imamo barem što se tiče znanosti, visokog obrazovanja između oporbe i vladajućih, ovo je jako bitna tema i drago mi je i da na odboru u raspravi koju smo imali koja je bila vrlo konstruktivna jednoglasno i vladajući i opozicija poduprli su imenovanje i g. Raosa i gospođe Mirjane Kujundžić Tiljak što dovoljno znači da kandidati koji su predloženi da su dovoljno kvalitetni, ja neću iščitavat njihove životopise mislim da je dovoljno rečeno, ali da kada cijela i ja se nadam da će na glasovanju isto tako biti u petak jednoglasno, to dovoljno govori o suglasju i važnosti Nacionalnog vijeća. U raspravi koje smo čuli na odboru, a i ovdje bilo je tema kako osigurati i ravnomjernu regionalnu zastupljenost i zastupljenost područja i državni tajnik je izvještavao koja područja se mijenjaju. Naravno nije moguće zadovoljiti sve i potpredsjedniče sabora shvaćam i vaš apel, ali dobro je da se i mijenjaju područja i da se vodi računa o regionalnoj zastupljenosti. Slažem se sa kolegom Jovanovićem i isto tako upućujem, naravno i sućut i obitelji preminulog prof. Šustića i svemu onom što bi on da nije tako preminuo mogo u Nacionalnom vijeću pridonijeti. Sveukupno mislim da imamo itekako dosta temelja za raspravu i na odboru o budućnosti Hrvatske znanosti i visokog obrazovanja, bez presedana su ulaganja europskih fondova koji vjerujem da će se itekako u hrvatsku znanost iskoristiti, a krovno tijelo koje raspravlja o viziji Hrvatske znanosti i visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja dobro je da imenuje nove, imenuje nove članove koje imenujemo jednoglasno, uz ovakvu potporu mislim da je to jaka poruka i akademskoj zajednici da nema politizacija po ovim pitanjima i još jedanput u ime Kluba HDZ-a mi ćemo poduprijeti ova… ovakvu točku, hvala lijepa.

suvišni, ali kao svaki rituali, izvolite. Dakle prije svega dakle zahvaljujem se svima na podršci i diskusijama i uz dvije tri dakle napomene, članovi su birani iz prijavljenih uzimajući u obzir da se to radi o redovitim profesorima. Uskoro kreće natječaj za izbor novih 6 članova i pri tom izboru svakako će se voditi računa i o regionalnoj zastupljenosti i na kraju da se radi na tehničko dizajnerskom rješenju da te stranice budu vidljive i lakše da se mogu pronaći, evo zahvaljujem. Hvala i vama g. državni tajniče, time i nećete vjerovat, al zaključujem i ovu raspravu, želim vam laku noć, odmorite se, a, jer sutra imamo kao prvu točku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o minimalnoj plaći. Ja mislim da je to dosta važna tema. Doviđenja, laku noć, ugasimo svjetlo i idemo doma.